Колеги, прошу приготуватись до роботи. Прошу приготуватись до реєстрації.

Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації. І прошу провести реєстрацію для участі в вечірньому засіданні, будь ласка. Зареєстровано 357 народних депутатів. І ми переходимо… Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І, колеги, маю до вас всіх звернення. В нас зараз блок соціальної та гуманітарної політики. Майже всі ці законопроекти є об'єднуючі і підтримані фракціями. Тут є питання молоді і спорту, які ми не розглянули в середу. Тут є питання соціальної політики. Я дуже попросив би нас, щоб ми змогли інтенсивно пройти цей блок. Я дуже просив би, щоб навіть, коли йде обговорення, щоб воно було максимально лаконічним. Ми три години обговорювали ринок електроенергії, це був, звичайно, надважливий закон, ми його ґрунтовно обговорили, але у нас є велика кількість законів, які чекають свого прийняття і рішення. Тому я дуже запрошую до інтенсивної і продуктивної роботи. Я прошу запросити усіх депутатів в зал. Колеги, я прошу зайти в зал всіх, хто у кулуарах є. І ми переходимо до першого закону порядку денного, є Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями від Президента від 07.08.2015 року (номер 2406). Хочу вам наголосити, що даний розгляд відбувається після доповіді голови комітету. Я прошу голову комітету підійти. Це відбувається за процедурою другого читання, тому доповідач, а потім поправки. І я запрошую до слова голову Комітету з питань національної безпеки і оборони Пашинського Сергія Володимировича. Будь ласка, пане Сергій. Доброго дня, пане головуючий! Доброго дня, шановні колеги! до вашого розгляду пропонується законопроект номер 2406. Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони розглянув Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей", доопрацьований згідно Постанови Верховної Ради від 18 жовтня 2016 року з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи ,для повторного внесення на розгляд Верховної Ради у зв'язку з неподоланням вето Президента. Всього було, надійшло 5 поправок, які були враховані. Порівняльна таблиця роздана, вона погоджена Головним юридичним управлінням. Члени комітету прийняли рішення одностайно підтримати за результатами повторного розгляду і прийняти в цілому як закон.

я вас прошу перестати при прийнятті цього закону, законопроекту, бути політиками, об'єднатись, тому що цей законопроект стосується всіх. У нас сьогодні країна воює. Воюють представники Донбасу, Закарпаття, Чернігівської, Київської областей. Я вам просто хочу навести приклад, що ми пропонуємо. Ми пропонуємо збільшення виплат сім'ям загиблих,

Будь ласка, 30 секунд. АНТОНИЩАК А.Ф. …до 386 тисяч гривень. Шановні депутати, я вас прошу, всі фракції, ви – державні діячі, об'єднайтесь, будь ласка, навколо прийняття цього законопроекту. Хлопці на передовій не вмирають за Україну, хлопці на передовій вбивають за Україну!

попереднього виступаючого. У нас, слава Богу, є зараз фінансові можливості, бюджет перевиконується, не дивлячись на провокації псевдо патріотів, блокади і все інші, феесбешні провокації, ми можемо собі це дозволити. І я хочу ще раз… Підтримую цю поправку. І прошу, дійсно, зараз голів фракцій запросити депутатів. Це буде ганьба українському парламенту, якщо ми зараз провалим цей законопроект.

Скажіть, будь ласка, а за що воюють кращі з кращих, які кожен день ризикують життям і здоров'ям за свободу, за мир в країні, за єдність, за соборність, за повернення наших територій, воюють з дуже важкими ворогом – з Московією, за що вони воюють, якщо держава не здатна їх кращих з кращих. Їхні родини, які не знають, дочекаються вони додому тата, брата, сина, друга, не мають від держави захисту соціального на належному рівні. Я вважаю, соромно має бути особисто кожному депутату, який не проголосує за цей закон. Дуже прикро, що було президентське вето, ми повинні його зараз подолати. Я хотів би, щоб зараз була єдність і щоб якраз не було політики в тих питаннях. У нас в багатьох країнах, таких як Японія, основна еліта держави – це військова аристократія. Ми зараз маємо найпотужнішу армію Європи і маємо її цінувати. Хочу нагадати, це не є подолання вето, це звичайних 226 голосів. Я вам наголошую, 226 голосів. І наше зараз головне завдання – запросити всіх колег депутатів в зал і максимально змобілізувати фракції. Колеги, ми завершили обговорення по поправкам. У нас йшла велика дискусія з Мінфіном по даному питанню. І тому я надаю слово для виступу заступнику міністра фінансів Андрію Івановичу Граділь. Включіть мікрофон, будь ласка, в урядовій ложі. 16:12:19 ГРАДІЛЬ А.І. Дякую. Міністерство фінансів повністю підтримує необхідність посилення державних гарантій для тих, хто отримав бойове поранення у зоні конфлікту та при виконанні військових обов'язків. Тому збільшення допомоги у запропонованому законопроекті доцільно передбачити для осіб, які беруть участь у бойових діях або виконують обов'язки військової служби. Пропозиції Міністерства фінансів щодо проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей". Пункт а) 1 статті 16 прим. Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей". В редакції законопроекту пропонується доповнення викласти в такій редакції: "750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року у разі загибелі, смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, у випадках, зазначених у підпункті 1 пункту 2 статті 16 цього закону"; "500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі загибелі, смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, у випадках, зазначених у підпунктах 2-3 пункту 2 статті 16 цього З метою уточнення та зрозумілості під час застосування закону пропонується у тексті нової редакції статті 16 прим.2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачити, що прожитковий мінімум встановлюється для працездатних осіб за станом на 1 січня календарного року. У зв'язку з цим, у підпункті б) нової редакції статті 16 прим.2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", в редакції законопроекту після слів "прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб" доповнити словами і цифрами: "на 1 січня календарного року". Три. У пункті 2 статті 162 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в редакції законопроекту пропонується зазначити, що розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений для працездатний осіб на 1 січня календарного року. І останнє. У новій частині 6 статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", якою пропонується доповнити зазначену статтю словами "Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"" замінити словами "Законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про Національну поліцію" відповідно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Ірина Луценко, одна хвилина. Представник Президента Верховній Раді України. І, колеги, прошу заходити в зал. Запрошуйте всіх у зал. 16:15:33 ЛУЦЕНКО І.С. Шановні колеги, хочу нагадати, що підставою для повернення Президентом України даного закону для повторного розгляду парламентом став саме висновок Міністерства фінансів України із зауваженням щодо врахування фінансових можливостей держави. З огляду на зазначене і озвучене заступником міністра фінансів, прошу підтримати поправки Міністерства фінансів України і дати можливість прийняття закону у тій редакції, яка у разі його ухвалення

Не дивлячись на те, що ми так і не змогли перерахувати гроші, вкрадені Януковичем, із-за корупції Верховної Ради до бюджету, не дивлячись на те, що силами проросійських елементів нашій державі наносяться колосальні економічні збитки, уряд домігся того, що у нас зараз є перевиконання доходів державного бюджету приблизно на 15 відсотків. Я дуже вдячний, це один із небагатьох прикладів, коли Міністерство фінансів підтримує соціальний закон, пов'язаний з підвищенням захисту всіх категорій військовослужбовців, починаючи інвалідність, загибель, в рази, я хочу ще раз підкреслити – в рази. І буде соромно всій Верховній Раді, якщо ми зараз провалимо цей законопроект. Прошу всіх сконцентруватися, прошу забути наші міжфракційні якісь неузгодженості і всім залом проголосувати за цей закон. в цілому Міністерство фінансів текст закону підтримує в повному обсязі. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти свої місця і приготуватись до голосування. Колеги, це дуже важливе голосування. Цей законопроект довший час Андрій Антонищак і інші бійці, і учасники АТО добивались, щоб він в залі був проголосований. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І я, колеги, ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями Президента України від 07.08.2015 року з пропозицією, яку озвучила Ірина Луценко, а текст озвучив заступник міністра фінансів і був підтриманий комітетом (номер 2406) в цілому з урахуванням пропозицій комітету і з техніко-юридичними правками. Колеги, відповідальний законопроект, прошу всіх відповідально проголосувати. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Підтримаємо наших бійців і їхні сім'ї. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Не встигли, колеги. Зараз я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. Прошу не вести дискусій під час таких важливих законопроектів і прошу проголосувати. Будь ласка, займіть робочі місця, зараз я поставлю на повернення. Запросіть депутатів в зал. Будь ласка, запросіть в зал. Колеги, хто знаходиться за межами залу, прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до Закону України 2406, прошу всіх зайти місця і приготуватись до голосування. Колеги, кожний голос має вагу, будь ласка, займіть робочі місця. Будь ласка, займіть робочі місця, і я ставлю пропозицію повернутись до розгляду голосування за 2406. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати., прошу проголосувати.

а під стенограму зазначив Граділь Андрій Іванович, заступник міністра фінансів, в цілому, з урахуванням пропозицій комітету і техніко-юридичними правками (номер 2406). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. За-249 Закон прийнятий. Колеги, наступних кілька законів, наголошую, вони дуже прості в розгляді. Я дуже прошу всіх лаконічно працювати. Наступний – Закон 5564, це проект Закону про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку (5564). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-162 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Білозір Оксану Володимирівну, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, громадяни України! Зараз ми з вами дуже простенький законопроект розглянемо, але від дуже важливий, дуже гуманний, і, напевно, для великої кількості наших українських громадян він зніме напругу і занепокоєння, особливо якщо питання стосується пенсійної реформи. Проект Закону про внесення змін до статті 42 Кодексу Законів "Про працю" України (щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку) ініційований з метою захисту соціальних прав громадян України, яким залишилося до виходу на пенсію три або менше років. Стаття 42 Кодексу Законів "Про працю" України визначає ряд категорій працівників, яким надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва праці. Таких категорій в цьому переліку є лише дев'ять. Саме до цього переліку відносяться працівники, яким надається перевага при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації на даному підприємстві. Проте таке формулювання не дає прямих переваг збереження зайнятості літнім працівникам, оскільки фактор стажу є є вторинним і порівняно з кваліфікацією і продуктивністю праці. Слід зазначити, що Кодексом Законів "Про працю" України заборонено дискримінацію працівників за віком – це стаття 2 набула… у 2015 році ви приймали, народні депутати. Водночас, як показують соціологічні дослідження, така практика продовжується і, зокрема, при звільненні працівників. Особливу тривогу викликає той факт, що особам, яким залишилося кілька років до досягнення пенсійного віку, досить складно знайти роботу. Таким чином, існує необхідність доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України нормою, відповідно до якої при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається, у тому числі і… ГОЛОВУЮЧИЙ. У тому числі залишається і тим працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку. Міністерство підтримує, Пенсійний фонд підтримує, профспілки підтримують. Прошу також вашої підтримки. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики Дроздик Олександр Валерійович. І маю величезне прохання максимально лаконічно, якщо можливо, пане Олександр. Будь ласка. О.В. Дякую. Шановні народні депутати, на своєму засіданні 22 лютого Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення розглянув законопроект (номер 5564) щодо внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку. Законопроектом пропонується доповнити статтю 42 Кодексу законів про працю нормою, відповідно до якої працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку надається переважне право на залишення на роботі при звільненні них у зв'язку із скороченням. Хочу зазначити, що дійсно працівникам, яким залишилося кілька років до пенсії, досить складно знайти нову роботу. І, не зважаючи на те, що у нас дискримінація за віком на ринку праці України заборонена законодавством, проте, на жаль, є випадки на практиці, які говорять про те, що є такі порушення трудових прав, оскільки роботодавці при доборі персоналу надають перевагу в основному молоді. Існують також складності щодо адаптації таких осіб передпенсійного віку до нових умов праці через застосування новітніх технологій. хочу нагадати, що 11 січня 2015 року було вилучено статтю 49 Закону про зайнятість населення, якою передбачалося достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. прийняття цієї норми закону забезпечить додатковий захист зазначеної категорії працівників. Головне науково-експертне управління підтримує даний законопроект в першому читанні за основу і комітет також пропонує прийняти законопроект за основу. Дякую і прошу всіх підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.

Колеги, поки йде запис, в нас є дві форми роботи: одна – або ми будемо обговорювати по повній, і ми не встигнемо пройти порядок денний; друга – або ми будемо дуже лаконічно обговорювати. Попереду є дуже багато важливих законопроектів, які стосуються стоянок для інвалідів, які стосуються знову ж таки гуманітарна допомога для хворих людей. Якщо ми зможемо працювати інтенсивно, ми більше приймемо законів. Я весь час є за повне обговорення, але в даному випадку я дуже прошу максимально лаконічно, щоб ми прийняли більше законів. І я сподіваюсь на розуміння і відповідальність усіх народних депутатів. Будь ласка, "Самопоміч", Костенко Павло. Шановні колеги, законопроект пропонує заходи щодо запобігання звільненню людей передпенсійного віку в рамках проведення скорочення на підприємствах країни. Йдеться про осіб, яким залишилося працювати до пенсійного віку менше 3 років. Очевидно, що ця категорія людей потребує на захист, що відповідає міжнародним стандартам, інтересам працівників і інтересам держави, яка вкладає, витрачає мільярди гривень для того, щоб дотягнути пенсії до розміру мінімального. Адже багато людей не мають достатнього страхового стажу, і тому отримують мізерну пенсію. Додаткові гарантії вкрай потрібні людям літнього віку. Пріоритетне право на збереження роботи літніх осіб діє в багатьох країнах з розвинутою економікою. Проте я хочу сказати, що такі точкові зміни навряд чи вирішать системні проблеми, які спричиняють низькі пенсії. В той час, як пенсійна система потребує на масштабну реформу, парламент, на превеликий жаль, займається косметичними змінами і доповненнями до Кодексу законів про працю. Вдумайтесь тільки: цього року дефіцит Пенсійного фонду становить майже 142 мільярди гривень. Очевидно, що треба визнати: на сьогоднішній день солідарна система є банкрутом і потребує негайної реформи. А ті літні працівники, які сплачують, зокрема і ЄСВ, є одними з тих людей, які наповнюють дохідну частину Пенсійного фонду. Ну, наприклад, що б ми могли зробити для того, щоб ситуацію трохи вирівняти: навести лад в солідарній системі. Зокрема, тільки за оцінками експертів 90 мільярдів гривень складають різноманітні соціальні виплати та надбавки, що сплачує Пенсійний фонд. До пенсії ці виплати не мають жодного відношення. Якщо це винести з бюджету видаткової частини Пенсійного фонду і перенести до Мінсоцполітики, тільки за рахунок цього можна зменшити дефіцит дефіцит Пенсійного фонду вже на 50 мільярдів гривень. "Самопоміч" підтримує в першому читанні, можливо, в цілому, якщо будуть ті зміни, цей закон. Але ми вимагаємо розгляду системного закону, який забезпечить гідне життя і достойну пенсію нашим пенсіонерам. Дякую. "Батьківщина". Олександра Кужель, будь ласка. Це не зв'язано з тим, чи будемо ми приймати пенсійну реформу, чи ні, це зв'язано з страшенною проблемою нерівності людей і особисто жінок предпенсійного віку. Це торкається всіх державних службовців, це торкається і бізнесових структур. Якщо тоді залишається до пенсії три роки, і ти потім не можеш знайти трудовий стаж, не будеш отримувати гідну пенсію. І тому з такими питаннями до звертаються до депутатів на кожній зустрічі. Я дуже прошу всіх підтримати цей законопроект. Це є підтримка людей, які відпрацювали все життя на нашу країну. Що торкається пенсійної реформи. Ми за те, щоб розглядати законопроект, а не таким чином тільки, що його внесли в порядок денний, на наступний день ми будемо його розглядати в залі. Пенсійна реформа потребує обговорення. У фракції "Батьківщина" свої наробки і пропозиції, за які ми готові відповідати перед майбутніми поколіннями, а не займатись шахрайством – відкрити державні, частні пенсійні фонди і випустити під них облігації державного займу. тому ми закликаємо і уряд, і Міністерство соціальної політики почати круглі столи, почати розмову з депутатами по питанню пенсійної реформи, щоб не "протягувати" його, не читаючи, Дякую. Я нагадую. Що ми розглядаємо законопроект 5564. В кожного є порядок денний, і кожен бачить наскільки важливі законопроекти стоять далі. І тому я далі переконливо прошу, максимально лаконічно виступати, щоб ми змогли прийняти максимально більшу кількість законів. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Павло Кишкар. Пане Павло, будь ласка. Павло Кишкар, Народний Рух України. Користуючись вимогою головуючого, буду коротким. Прошу колег підтримати даний законопроект, і погоджуюсь з пані Кужель, що питання пенсійної реформи потребує більш глибокого вивчення і в цьому залі, і у відповідному комітеті, і в суспільстві загалом. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, дякую вам за розуміння, за підтримку. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, яку пенсійну реформу нам підготувала нинішня влада, кожен з вас може прочитати в оприлюдненому меморандумі Міжнародного валютного фонду. Замість створення робочих місць, модернізації української промисловості, здешевлення кредитів, щоб вони були доступні для національного бізнесу, нам пропонується підвищення пенсійного віку, підвищення трудового стажу, який дає право на отримання пенсії. депутати колеги із компрадорської коаліції, хочете реально допомогти людям передпенсійного віку, я вимагаю внести сюди до парламенту законопроект, на який Президент наклав вето, закон авторства депутатів від Радикальної партії про те, щоб жінки, українські жінки мали право у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років стажу. Я вимагаю від уряду Гройсмана, від компрадорської коаліції невідкладно проголосувати в парламенті Закон про підвищення пенсій. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше тисячі гривень. Мільйони українців, які мали по 30, по 40,

про встановлення мінімальної зарплати на рівні 5 тисяч гривень. І я закликаю проголосувати цей закон. І долати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз буде останній виступ. Тому я прошу всіх запросити в зал. Зайти і приготуватись до прийняття рішення. Від "Опозиційного блоку"

Сьогодні всі знають, що українські пенсіонери найбільш незахищена категорія населення. І те, що робить сьогодні уряд у системі пенсійного забезпечення, схоже не на спроби покращити ситуацію, а на наміри ліквідувати Пенсійний фонд і перевести всіх пенсіонерів на мінімальні соціальні подачки. У парламенті ми зареєстрували законопроект 5724, яким ми вимагаєм вже зараз підвищити розмір мінімальної пенсії до 3 тисяч гривень. У законопроекті чітко вказано, за рахунок чого це зробити і як це зробити. Тому ми пропонуємо, давайте його розглянемо як першочерговий і знайдемо консенсус в залі. Також ми вимагаємо. щоб терміново відзвітував уряд щодо ситуації в соціальній сфері. Тому що завдяки заслугам нинішньої влади на сьогодні 90 відсотків перебувають за межею бідності, отримуючи пенсію нижче ніж фактичний прожитковий мінімум. Реальні мінімальні та середні пенсії скоротились майже в три рази, і зараз мінімальна пенсія складає майже 45 доларів. Всього за три роки фактично дефіцит Пенсійного фонду зріс 1,7 рази. Вдумайтесь! І це все завдяки помилкам, які були зроблені тут, коли ви переглядали ставки єдиного соціального внеску. Дефіцит Пенсійного фонду збільшився на 96 мільярдів гривень! Це чотири транші МВФ! Це ті гроші, які завдяки вашій помилці не отримав Пенсійний фонд. Тому ми вимагаємо переглянути терміново пенсії та виправити ті помилки… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Я хотів додати ще, що даний законопроект в цілому можна підтримати і проголосували. Але доручити Юридичному управлінню доопрацювати з врахуванням техніко-юридичних правок. Оскільки там незначні технічні фактично були зауваження до даного законопроекту. Тому, якщо буде така підтримка, прошу підтримати і проголосувати в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Будь ласка, від позафракційних 30 секунд, Сергій Міщенко. І прошу займати робочі місця,

прийнятті на роботу передпенсійних людей хоч і не вирішує цей законопроект, але тих, які знаходяться на роботі і шляхом реорганізації підприємства їх можуть звільнити з цієї роботи, а зараз непоодинокі випадки в цьому, я пропоную його іншим методом прийняти в цілому. У нас науково-експертне управління сказало… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Ви обіцяли, що ви скажете, що змінити, а не говорити про законопроект в цілому. 30 секунд, будь ласка, завершіть думку. 16:39:04 МІЩЕНКО Я тоді пропоную. Що Науково-експертне управління зробило одне-єдине зауваження. Що в назві закону, в назві, не в тексті, а в назві закону. Працівники передпенсійного віку, це люди, до двох років яким до пенсії залишилось, в тексті закону пропонується, що такі люди, яким три роки. Тому просто треба змінити назву закону і сказати, що цей закон на захист трудових прав працівників. І крапка, без передпенсійного віку. Тоді все виходить і не треба ніяких там юридичних тонкощів. І тому приймали цей закон в цілому з оцією правкою в назві закону. Згоден. Добре, так і поставимо на голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників, без "передпенсійного віку" (номер 5564) з техніко-юридичними правками за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо за основу і в цілому 5564. Голосуємо. Прошу проголосувати За-239 Закон прийнятий. Колеги, наступний буде важливий закон, але перед тим прийшла заява на перерву від двох фракцій Радикальної партії і "Самопомочі". Вони готові замінити перерву на виступ. Я попрошу 3 хвилини виступ… А, "Батьківщини" і "Самопомочі", так? 3 хвилини виступ, колеги, і будьте на місцях, потім відразу переходимо до наступного проекту закону 5629. Будь ласка, хто виступати буде? Олег Березюк? Єгор Соболєв. Будь ласка, Єгор. Ми часто говоримо не лише в цій залі про те, що Росія окупувала величезну частину не тільки української землі, але і української політики, української економіки, українських медіа. Здається, навіть ми не уявляємо собі справжні масштаби цієї окупації. Я прошу кожного народного депутата України звернути увагу на поширене сьогодні відео, на якому видно, як людина, яка була приведена 15 березня в цю залу, стояла за цією трибуною, має форму української поліції, у 2014 році перебуває серед так званих бійців так званого батальйону "Восток", який складався зі зрадників, насамперед з донецької "Альфи", був організований тодішнім керівником донецької "Альфи" Ходаковським. І Юрій Голубан, про якого йдеться, готувався разом з Ходаковським, на цьому відео, до нападу на українських солдатів. Це відео, дата його публікації, дата його зйомок буда ідентифікована бійцями батальйону "Донбас" як підготовка до нападу на них під Карлівкою. В цьому бою зрадники України з батальйону "Восток" вбили п'ятьох українських воїнів. Далі одному з них вирізали серце, прив'язали до КАМАЗу, який є на цьому відео, і возили вулицями окупованого українського міста. Я знаю, що Юрій Голубан вже визнав, що на цьому відео є він. Він стверджує, що це змонтована частина, і, насправді, вона вирізана з іншої операції, з інших зйомок. Ми з вами отримували звернення від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки України про те, що вони розслідують, як Юрій Голубан звернувся і з'явився в залі Верховної Ради і які його зв'язки з Ходаківським, з іншими зрадниками України. З тих часів пройшло вже більше двох тижнів. Ми просимо дати спікеру парламенту доручення, щоб він негайно викликав Генерального прокурора, керівника Служби безпеки України, щоб вони доповіли парламенту про обставини цього розслідування, що встановлено щодо цього офіцера, який носить зараз форму української поліції. Так само ми просимо, щоб були оприлюднені результати парламентського розслідування як Юрій Голубан з'явився в залі Верховної Ради. На нашу думку, йдеться про смертельну небезпеку для української державності. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю (5629). Прошу підтримати розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо колеги. За-151 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Національної поліції України Трояна Вадима Анатолійовича. Від трибуни, будь ласка, пан Троян.

Вадим Анатолійович, будь ласка. 16:45:38 ТРОЯН В.А. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати! До вашої уваги сьогодні подається законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Розроблено Міністерством внутрішніх справ України з урахуванням пропозицій Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевича Валерія Михайловича. Проект передбачає внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України", які дозволять законодавчо захистити право осіб з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю на безоплатну стоянку чи паркування на спеціально обладнаних місцях з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою. Також законопроектом пропонується посилити відповідальність за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, а також саме створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які їх перевозять. Прошу даний проект підтримати і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую.

Я перепрошую, що я сказав, і неправильно мене було зазначено,

Проектом пропонується внести зміни до статей 122, 152 із значком 1 та 255 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення", та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України", яких встановлюються відповідальність за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками, де дозволено зупинку лише водіям з інвалідністю. Згідно статті 255 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" пропонується надати повноваження посадовим особам Національної поліції право складати протоколи про вчинення вищезгаданих адмінпорушень. Також таке право пропонується надати посадовим особам, уповноваженим на виконання комітетом сільських (селищних), міських, а також членам громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноважених на те відповідними сільськими (селищними), міськими радами. Члени комітету зазначили, що ухвалення цього законопроекту дозолить законодавчо захистити право осіб з інвалідністю або водіїв, які перевозять інвалідів, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних місцях з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою. Тому комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. Головне науково-експертне управління додержується такої ж думки. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, по інформації, яку надав Апарат, всі фракції парламенту підтримують дану ініціативу. Чи є бажаючі обговорювати?

ставлення інвалідів, яким потребує увага і підтримка всього суспільства. Це перший крок в наданні місць безперешкодного паркування інвалідам, які пересуваються автомобільним транспортом. Нам належить зробити багато в тому, аби всі місця обладнати максимально зручними переходами для осіб, які переміщуються за допомогою інвалідної коляски, і це буде показом нашого, насправді, гуманітарного ставлення, гуманного ставлення до осіб, які потребують значної уваги суспільства і держави. Треба голосувати за. І я закликаю всіх народних депутатів голосувати за цей законопроект. Дякую.

Шановні колеги, це надзвичайно важливий законопроект. Він повністю відповідає Конвенції Об'єднаних Націй про права людей з інвалідністю в частині доступності житлової, соціальної і культурної сфери. А також цей законопроект саме встановлює адміністративну відповідальність за ті порушення, які відбуваються по відношенню до людей з інвалідністю, цим законопроектом передбачається адміністративна відповідальність за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволено зупинку чи стоянку виключно водіям з інвалідністю. Також передбачається відповідальність за необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів місць. Також надається право адміністративним комісіям при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення. Окрім того, надається також право органам Національної поліції розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення. Цим законопроектом визначається можливість розташування місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках. Тож фракція об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні як такий, що буде дуже корисним у всіх правах людей з інвалідністю. Але, окрім того, я звертаю увагу усього парламенту на те, що ми маємо приймати такі законопроекти, які будуть робити все можливе, щоб кількість людей з інвалідністю в нашій державі була якомога меншою. І в парламенті є зареєстрований законопроект фракції об'єднання "Самопоміч" про попередження… В парламенті є надзвичайно важливий зареєстрований законопроект фракції об'єднання "Самопоміч" про попередження інвалідності та комплексну систему реабілітації, яка за своєю суттю має створити державну програму, програми на рівні органів місцевого самоврядування – і покращувати медичне забезпечення людей з інвалідністю, і робити все, щоб людей з інвалідністю було якомога менше. Дякую за увагу.

Шановні колеги, я хочу зауважити, що урядовий законопроект в цілому заслуговує на підтримку. Але ж підняття розміру штрафу це не рішення питання захисту людей з особими потребами. І соціально справедливим розглянути питання більш комплексно і, в першу чергу, це підняття розміру соціальних виплат і пенсій людям з особими потребами. А також виплат пенсій по догляду за людьми з особими потребами. Сьогодні дуже чудово, що, мабуть, вперше на три роки парламент нарешті знайшов час аби розглянути питання соціальні. я хочу зауважити і звернути вашу увагу, що коло питань, на які сьогодні ми відповіді так і отримаєм, воно тільки шириться. І в першу чергу, це питання підписання урядом України Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І в першу чергу, це соціальні ризики та наслідки, які він у собі несе. Я хочу звернути увагу, пане спікере, що є зареєстрована постанова, якою ми вимагаємо аби Кабінет Міністрів докладно розповів нам і жителям України, на що вони проміняли один мільярд доларів, тому що це питання сьогодні дуже актуальне, і ми хочемо бачити, як вони будуть будуть втілювати цей Меморандум і які глобальні ризики будуть для наших громадян. Тому що зараз те, що ми побачили, це шокова інформація, і ніякий мільярд доларів не коштує майбутнього нашої країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, маєм ще дуже напружений і довгий графік роботи нашої, і багато законопроектів, тому по хвилині, будь ласка. Лозовий. Потім – Володя Ар'єв. І потім – Євтушок. Будь ласка… (Шум у залі) Андрій Лозовий, Радикальна партія. Сьогодні Україні дали безвізовий режим, але набагато… це прекрасно, звичайно. Набагато важливіше – європейський стандарт життя. І в тому числі ставлення людське, гуманне до людей з особливими потребами. Всю країну сколихнула історія Анатолія Анатолія Варфоломєєва, незрячого, інваліда І групи, якого не пустили на метро в Києві з собакою-поводирем. Сколихнула всю країну історія Євгена Гаврилюка, який не може на візочку, бо немає проходу відповідно заїхати на метро "Лівобережна". І це ганьба і великий сором. Я закликаю, колеги, вас зараз підтримати категорично цей законопроект, зібрати голоси. А все місцеве керівництво кожного міста, району України кожен день працювати на те, щоб люди з особливими потребами не відчували себе непотрібними і відчували, що вони такі самі люди, як ми. Дякую. Будь ласка, Володимир Ар'єв від БПП. 16:57:35 АР’ЄВ В.І. Шановні колеги, мені довелося часто спостерігати, як в Україні на маркованих місцях для інвалідів стоять доволі вгодовані і здорові власники автомобілів. І вони абсолютно не зважають на ці значки. Ми зараз зробимо дуже важливу справу, коли посилимо відповідальність за паркування на місцях, відведених для людей з особливими потребами. Проте ми, я хочу підкреслити, ми робимо знову ж таки фрагментарну річ. Ми сьогодні дуже всі раділи безвізовому режиму, ми сьогодні, от кожен із нас одягнув отаку стрічку, хто підтримував безвізовий режим. Але ми досі не змогли прийняти – уже третя спроба лежить у Верховній Раді – законопроекту, який загалом зробить паркування в Україні відповідним (до) європейським стандартам. Законопроект 5364, який треба приймати. І врешті-решт, щоб в Україні припинився "паркувальний Армагеддон", тоді буде… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, останній виступ, Євтушок. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, зараз я скажу, що фракція "Батьківщина" підтримує даний законопроект, який покращує можливість пересування для інвалідів. Однозначно ми зараз говоримо, що в даному законопроекті передбачається система штрафів для тих людей, які не маючи ніякої інвалідності, але намагаються запаркувати свої авто на тих місцях, які облаштовані для інвалідів. Ця система штрафів передбачається і на недобросовісних суб'єктів господарювання, які так чи інакше мають облаштовувати дані стоянки, дані місця, де інваліди можуть паркуватися. Тому за повторне, до прикладу, нехтування або повторне складення протоколу на таких суб'єктів господарювання складається штраф у розмірі 120-150 неоподатковуваних мінімумів. І ще один момент, головний, що представникам громадських організацій надається право штрафувати, складати протокол… Колеги, обговорення завершене. Прошу заходити в зал. І хочу відповісти на звернення. Я кожен день чую звернення про те, який законопроект необхідно поставити. Я пропоную як реформу парламенту, щоб ми зробили не два, а три тижні робочих – в залі нема голосів. Пропоную, щоб ми скасували перерву 12-12.30 – в залі немає голосів, колеги. Тому я прошу, щоб ми мали причинно-наслідковий зв'язок. Я пропоную ефективнішу роботу парламенту і прошу підтримувати ті ініціативи, які дадуть нам змогу розглядати більше законодавчих актів. До речі, ми будем зараз знову включати в порядок денний законопроекти, і поміж них будуть і законопроекти по реформам парламенту і законопроект про відміну перерви 12-12.30. Прошу підтримати. І таким чином ми всі гуртом зробимо роботу парламенту більш ефективною. Зараз, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місця, призначених для людей для людей з особливими потребами, за основу, лишень за основу (номер 5629). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати.

За-266 Рішення прийняте. Це є за основу. Я зачитав назву так, як ви, між першим і другим читанням ви будете мати змогу внести свою правку. Зараз, колеги, перед наступним законопроектом надійшла заява ще від двох фракцій на перерву: від фракції "Народного фронту" і Радикальної партії. Вони готові замінити перерву виступом від трибуни. І я запрошую до виступу від двох фракцій Антона Геращенка. Будь ласка, Антон Геращенко. Шановні колеги! Шановний український народ! Щодо заяви фракції "Самопоміч" про те, що нібито полковник української поліції Юрій Голубан був членом незаконних військових формувань та приймав участь в терористичних діях навесні 2013 року. Юрій Голубан, який разом з іншими поліцейськими був ізбитий народним депутатом Парасюком декілька тижнів тому назад, написав 16 березня заяву на ім'я Генерального прокурора з проханням перевірити неправдиву інформацію про те, що він мав будь-яку причетність до терористичних дій навесні 14-го року. 17 березня ця заява була зареєстрована в канцелярії Генеральної прокуратури України. Після цієї заяви Генеральна прокуратура разом зі Службою безпеки повинна перевірити всі факти, які викладені паном Голубаном. Ця заява поширена засобами масової інформації. Якщо ми тут, в залі Верховної Ради будемо кожен на кожного наклепувати будь-що зі слів і використовувати відео, яке не перевірене, яке може бути підроблено, то ми з вами дограємося до того, що ми пересваримося і втратимо цю країну. Тому є Генеральна прокуратура, вона проводить перевірку. Після цього буде заява Генерального прокурора офіційна, доведена до відома народних депутатів і народу України. Дякую. Дякую. Репліка, Парасюк, одна хвилина. Було названо прізвище. 17:03:50 ПАРАСЮК В.З. Я від початку цього всього конфлікту не виступав тут, але вам розкажу. Група людей, яка їхала на торговельну блокаду, була зупинена на одному з блокпостів. Перевірили всі документи, перевірили автомобілі, перевірили всіх людей, переписали дані, пофотографували і відпустили. Далі група невідомих людей перекрила дорогу, почали стріляти над головами, застосовувати до мене газу, сльозогінний газ. Скажіть мені, будь ласка, ви, чоловіки, яких вас тут більшість, як би ви поводились, коли вашу сестру або вашого батька здорові бугаї просто би збивали або клали лицем в землю, поведінка була б така сама, як моя. За нецензурну лексику я хочу вибачитись, а за свої дії – ні. Тому що пів-донецької поліції – це латентні сепаратисти, які у 14-му році здали нашу державу. Дякую. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (номер 4556). І прошу проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Колеги, голосуємо. За-152 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Шамбір Миколу Івановича. Будь ласка, Микола Іванович. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати! Законопроект, який я представляю, розроблений для спрощення процедури призначення пенсій за особливі заслуги. Якщо на сьогоднішній день пенсіонер, який має право на пенсію за особливі заслуги, прийшов здати документи на пенсію, то він подає документи на пенсію в управління Пенсійного фонду, а крім того, ще йому потрібно подати документи, які дають право на пенсію за особливі заслуги, в обласне управління Пенсійного фонду або в деяких областях – в управління соцзахисту. Для того, щоб зробити простою процедуру, ми пропонуємо всі документи подавати в одне місце: подавати в управління Пенсійного фонду, яке відповідно до регламенту, відповідно до порядку призначення пенсій буде призначати пенсію за особливі заслуги одночасно і разом з загальною пенсією. Крім цього, законопроект передбачає, що розмір надбавки за особливі заслуги буде визначатися за схемою визначення розмірів надбавок. Така схема була раніше до 12-го року затверджена комісією при Кабінеті Міністрів. На сьогоднішній день ця комісія не працює. І ми пропонуємо, щоб ця схема затверджувалась у Мінсоцполітики. Крім того, законопроект містить деякі технічні норми, які правляться, уточнюється порядок оскарження рішення Пенсійного фонду про призначення чи відмову у призначенні пенсій пенсій за особливі заслуги, узгоджуються інші питання, які передаються зараз для призначення пенсій і для простоти, для того, щоб людина могла просто і швидко призначити таку пенсію. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Перед тим як запросити співдоповідача, я хочу повідомити, справді, до мене підходять народні депутати і наголошують на тому, що сьогодні є блок питань "включення в порядок денний сесії". Після цього питання ми про них проголосуємо. Я прошу ще раз переглянути, вони всі є в порядку денному зазначені наперед, по них не буде обговорень, а лишень буде голосування. Там, якщо я не помиляюсь, 12 проектів законі, і по кожному з них ми проведемо голосування після цього законопроекту. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики Драюк Сергій. Будь ласка, з трибуни. Будь ласка. Шановні колеги! Шановний головуючий! Даний законопроект лише законодавчо врегульовує механізм призначення пенсії за особливі заслуги. Тобто проект не стосується зміни розмірів пенсій, умов їх призначення чи коло осіб, що мають право на пенсії за особливі заслуги перед Україною. Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув проект закону на засіданні 1 червня 2016 року та підтримав його. За висновками комітетів профільних законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства та не матиме впливу на показники бюджету. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України загалом підтримує цю законодавчу пропозицію, проте, надає певні зауваження. Поділяючи думку авторів, про прийняття законопроекту, що прийняття законопроекту спростить процедуру призначення пенсій за особливі заслуги, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти за основу в першому читанні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, є бажаючі обговорювати даний законопроект? Є. Включіть два – за, два – проти, будь ласка.

Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що ми повинні поважати наших пенсіонерів, особливо тих, хто за свою трудову діяльність життєвий шлях зробили багато для України як в трудових подвигах, так і у військових. Але, на жаль, ми постійно говоримо про якісь заслужені пенсії, хоча я пам'ятаю, як вчора у нас виступала тут Корчак, яка собі заслужено виписувала 200 тисяч гривень зарплати за роботу, яку вона не робила. І у мене відчуття, що половина пенсіонерів із заслуженими пенсіями приблизно так само їх і отримували. Тому нам треба визначитись, чим гірше, скажімо, працівниця з залізної дороги, яка 30 років ставила шпали, вона отримує соціальну пенсію, а людина, яка сиділа в кабінеті, виявляється, робила не за високу зарплату, а робила великі заслуги перед державою. Радикальна партія вимагає іншого підходу. Ми повинні підняти пенсії, ми повинні думати про тих,

за великий стаж роботи. Ми повинні думати про те, що сьогодні ми повинні підняти, як мінімум, до 2-2,5 тисяч гривень пенсію кожному пенсіонеру, тому що на такі пенсії вижити пенсіонер не може, він не може доопрацьовувати. А ми думає, про що? Про підвищення пенсійного віку, ми думаємо про замороження соціальних видатків на пенсіонерів. Це не є соціальною політикою. Наша Конституція чітко передбачає, Україна є соціальною державою, і турбота про слабшого – це перше завдання нашого парламенту. Тому не заперечуючи, що цей закон треба підтримати. Хотів би звернути увагу Міністерства соціальної політики на глобальне питання пенсійної реформи. І, якщо вже розглядають ці питання, то ми повинні відійти від пенсій за заслуги до нормальної якісної забезпеченої пенсії для кожного пенсіонера. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мельник Сергій Іванович від "Блоку Петра Порошенка". Шановні колеги! Я хочу сказати, що мова не йде про розміри пенсій, мова йде про процедуру. І я як колишній міський голова хочу сказати, що раніше, як це відбувалося раніше. Приносять тобі папку, комісія, всі… людина здає всі документи, потім подається на обласну комісію, і ця процедура триває. Я вважаю, це дуже правильно: ми спрощуємо процедуру, це – питання Пенсійного фонду. Єдине, що я би просив доповнити, це те, що з моменту визначення особливих заслуг Пенсійний фонд має це робити автоматично, без подання заяви людини. Дякую. СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, законопроект визначає, що Пенсійний фонд має залишитися єдиним органом, що встановлює пенсії за особливі заслуги перед Україною, виплата яких здійснюється з Державного бюджету. Окрім того, що потрібно чітко визначити, хто саме подає Пенсійному фонду заявку на встановлення пенсій за особливі заслуги та які можуть бути підстави для відмови у встановленні такої пенсії. Складність оцінити прийнятність подальшої наявності в одному списку з героями війни, з ветеранами війни, з Героями України колишніх депутатів і урядовців колишньої УРСР. В чому можуть полягати такі особливі заслуги тих людей, які фактично представляли владну вертикаль ……….. колишнього радянського окупаційного режиму на Україні? Якщо ми вже взялися говорити про спецпенсії, то чому ми тоді не включаємо до цього переліку героїв сучасної російсько-української війни за незалежність? Наступне, у мене складається враження про якусь "паралельну реальність": як ми можемо говорити про спецпенсії, не скасувавши ганебний, фактично, 15-відсотковий податок для працюючих пенсіонерів? В цій сесійній залі нам обіцяли у 2015 році, що це – виняткова тимчасова міра для стабілізації фінансової ситуації в Україні. Вже іде 2017 рік, і про це навіть уряд стидливо мовчить. Наступне, якщо ми сьогодні говоримо про відсутність прозорого реєстру по нарахуванню надбавок так званих "спецпенсій", фактично сьогодні ця ситуація абсолютно не є прозорою. За різними оцінками у 2017 році надбавки та спецпенсії становлять 62 мільярди гривень. А скільки ще надбавок приховано в інших статтях? Незрозуміло. Тому реформування солідарної системи, верифікація пенсіонерів в єдиний реєстр, і зробити абсолютно прозорим для громадян України процес нарахування та виплати пенсій. Дякую. Дякую. Євтушок передає Одарченку. Будь ласка. 17:14:19 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Шановні колеги, запропонований законопроект містить одну позитивну новацію та велику кількість негативних. На даний момент надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлює Пенсійний фонд України. Але є кілька випадків, коли її встановлює центральний орган виконавчої влади або місцеві державні адміністрації, пенсії матерям-героїням та пенсії особам, які отримали медалі за бойову звитягу. Автори законопроекту планують встановити єдиний порядок встановлення надбавок через Пенсійний фонд України. І така уніфікація, з нашої точки зору, є правильною, але слід відмітити, що ця новація єдина, яка обґрунтована в пояснювальній записці до Всі інші позиції в записці взагалі не згадуються, а підстави для їх прийняття – не зрозумілі. Так пропонується встановити право Пенсійного фонду визначати конкретний розмір надбавки, на підставі якогось підзаконного Не зрозуміло, чи будуть в цьому акті встановлені конкретні розміри надбавок для кожного важливого випадку чи посадова особа Пенсійного фонду отримає корупційні повноваження, вирішуючи, чиї заслуги заслуги є більшими і яка конкретно сума має бути призначена. Також не сприятливим є позиція про те, що особа має сама подати заяву про встановлення собі пенсії за особливі заслуги. На даний час клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги подають органи державної влади або місцевого самоврядування і це правильно, оскільки скромність не всім дозволяє писати на самого себе заяву про те, що в нього є особливі заслуги перед Батьківщиною. Також законопроект дозволяє зменшення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Дякую. Колеги, зараз останній виступ – і переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська. Будь ласка. 17:16:50 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, я хочу зауважити, що урядовий законопроект в цілому заслуговує на підтримку. Але у мене є важливе доповнення, яке стосується переліку осіб, яким встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною. На сьогодні в цьому переліку 8 категорій. Це герої, нагороджені відповідними орденами та медалями; це олімпійські та паралімпійські чемпіони; це космонавти; багатодітні матері, які народили та достойно виховати п'ятеро і більше дітей. окрім того, в цьому переліку є дві абсолютно недоречні, на мій погляд, категорії – це народні депутати та депутати чотирьох і більше скликань до органів місцевого самоврядування. Очевидно, що це абсолютно соціально несправедлива норма: призначати пенсійні надбавки депутатам. Ні на які пенсійні надбавки народні депутати, органів місцевої влади сьогодні не мають права. Дякую. 30 секунд, будь ласка, завершити. КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. І тому я пропоную внести доповнення до проекту 4556 – та виключити пункт 5 і пункт 7 статті 1 Закону про пенсійні та… за особливі заслуги перед Україною. Таким чином, ми зараз скасуємо надбавки до пенсій народних депутатів та депутатів чотирьох і більше скликань до органів місцевого самоврядування. Тим самим ми впорядкуємо, і, дійсно запрацює… Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця. Зараз ми проголосуємо за даний законопроект, а потім по питаннях включення в порядок денний сесії. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, і прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Хочу наголосити: проект Закону 4556 лишень за основу. Всі пропозиції і правки, які були висловлені, можна буде озвучити і долучити між першим і другим читанням. Тільки за основу. І я прошу всіх підтримати даний законопроект. Отже я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (№ 4556) за основу. Колеги, лишень за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 4556 за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Я поставлю раз на повернення. Запросіть депутатів в зал, я поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть депутатів і займіть робочі місця в залі. Отже, колеги, займаєм робочі місця, і я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 4556. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги. Повернення до 4556 прошу підтримати. Не вистачило кілька голосів, кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуєм, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Один голос. Я бачу. Будь ласка, займіть робоче місце. Так, будь ласка. Колеги, я ставлю пропозицію повернутися до 4556, а потім його знов поставлю лишень за основу. Прошу підтримати повернення до 4556. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуєм. Друге читання, направлення в комітет для підготовки на повторне перше читання. Я прошу підтримати цю пропозицію. Мені видається, вона буде для всіх прийнятною. Я ставлю пропозицію, щоб проект Закону 4556 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу підтримати, давайте збережемо законопроект, давайте об'єднаємося навколо цієї пропозиції. Прошу голосувати. 4556 в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу підтримати, голосуємо.

Повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу зайняти робочі місця. В нас кожен голос має значення. Колеги, згідно Регламенту, ми йдемо в такій послідовності. І зараз я ставлю на голосування проект Закону 4556 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. Повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Голосуємо, прошу підтримати.

Колеги, переходимо зараз до включення до порядку денного сесії. Наголошую, це не обговорення. Всі ці питання були наперід на сайті, і кожен з народних депутатів мав змогу з ними ознайомитись. Більш того, я хочу наголосити, що коли ми затверджували порядок денний сесії, ми всі закони, всі, які були названі, включили в порядок денний сесії. Тому, я думаю, буде справедливим, якщо ми всі пропозиції, які були запропоновані депутатами, так само включимо в порядок денний сесії. Це лишень включення в порядок денний сесії. Я буду по одному називати і буду закликати вас підтримати їх. Прошу приготуватись до голосування. Я буду називати в тій послідовності, як і було зазначено в нашому порядку денному. Отже, перший. Пропонується включити в порядок денний сесії проект Закону про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю (6155 і 6155-1). Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо. За-238 Рішення прийняте. Наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб (номер 6125). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-238 Рішення прийняте. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (6150). Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Наступний – проект Закону про забезпечення державного контролю під час надання соціальної підтримки (6159, Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-176 Рішення не прийнято. Наступний. то він дуже великий просто. 6232, це є... Давайте, буду по цьому. 6019, так, зараз? Так ми щойно голосували його, він не пройшов. Він не пройшов. Наступний. Не голосували? Добре. Ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до розділу VІІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це пропозиція Комітету з соціальної політики. Прошу підтримати

Наступний – 6232, проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. 6232 прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-145 Рішення не прийнято. 6233: проект Закону про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу (6233). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 6233.

За-155 Рішення не прийнято. Колеги, я нагадую, що ми коли формували порядок денний, всі закони були включені. Я думаю тут теж має бути певний момент і солідарності. Наступний проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України (6256 і 6256-1). Два місяці працювала робоча група по реформі парламенту, два місяці напрацьовувався цей законопроект. На завершальному етапі всі члени робочої групи від всіх фракцій підтвердили підтримку даного законопроекту. Це ініціатива по реформі парламенту, по нашій спільній роботі з Європарламентом. І я сподіваюся, що усі фракції, які на робочій групі підтримали, зараз підтримають це голосуванням. Колеги, я дуже прошу підтримати цей законопроект, два законопроекти про реформу парламенту. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії 6256, 6256-1, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Це ініціатива Пітера Кокса, нашого партнера. Що ж ви робите, хлопці? 205, по фракціях покажіть, колеги. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0. Хочу наголосити, що член робочої групи підтвердив ці напрацювання і сказав, що буде підтримувати. "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 13. Теж, які, робоча група сказала, що підтверджують. "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 10, "Партія Відродження" – 4. Колеги, я ще раз поставлю. Я ще раз поставлю, тут не всі зрозуміли, про що йде голосування. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю ще раз включення в порядок денний сесії 6256 і 6256-1. Я думаю, результат цього голосування буде дуже знаковим і для мене як для Голови парламенту. Я попереджаю про це. 6256 і 6256-1, прошу напрацювання спільної робочої групи підтримати, прошу проголосувати. Прошу проголосувати, колеги, і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. прошу проголосувати. Колеги, 10 голосів, є ще сенс раз поставити? Є ще сенс. А далі я вас попереджу, що буде. Попереджу вам, що буде і скажу, що буде, буде ідентичне голосування по інших законопроектах. Колеги, третій раз, ми ставимо по три рази, я третій раз поставлю на голосування. Не кричіть, грошей не буде. Я прошу, колеги, спільне напрацювання робочої групи всіх комітетів, груп і фракцій, які підтвердили, проголосувати за включення у порядок денної сесії, колеги. Щоб потім не червоніти перед нашими європейськими партнерами. Я прошу зорганізуватись, я ще раз поставлю на голосування. Я прошу підтримати, колеги. І я ставлю на голосування, лишень включення в порядок денний сесії, колеги, не за основу, не в перше читання, не в друге, а лишень включення. Отже, 6256 і 6256-1 прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-215 Рішення не прийнято. Прошу показати по фракціях.

знову ж таки проект Закону про внесення зміни до статті 19 Регламенту Верховної Ради України (6281). Це законопроект голів комітетів, в якому вони пропонують відмінити перерву 12-12.30. Це теж реформа парламенту і збільшення ефективності нашої роботи. Я прошу підтримати і прошу показати, хто хоче справді повноцінно працювати у парламенті. Я ставлю 6181, включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-196 Рішення не прийнято. Колеги, це демонстрація нашого рівня роботи. Є сенс ще раз ставити чи немає? Нема. Йдемо далі. Шановні колеги, наступний законопроект – 6227, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо уточнення окремих положень). Будь ласка, просимо проголосувати за те, щоби він був у порядку денному сесії. Включення до порядку денного. Голосуємо. 17:35:08

Наступний – 6265, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу". 6265. Прошу проголосувати за включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати.

За-158 Рішення не прийнято. Наступний, 6220, проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження. 6220, хто підтримує включення у порядок денний сесії, прошу проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Наступний – 6212, проект Закону про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств

Може, не всі зрозуміли, цей є проект Закону про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств, це проект закону народного депутата Бондаря (6212). Я сподіваюсь, всі вивчили. Я ще раз поставлю, прошу підтримати 6212. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Останній раз поставлю, колеги, і прошу змобілізуватися. Останній раз ставлю 6212, поскільки голосів небагато. Проект Закону про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств (6212) прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-226 Рішення прийнято. Наступний, це останній – наступний, 5350 проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (номер

Колеги, прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Я поставлю ще раз, колеги. Займіть робочі місця. Я ставлю на голосування 5350: проект Постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки і територіальної цілісності України. Лишень включення в порядок денний сесії, лише включення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Два голоси. Я поставлю третій раз, останній. Прошу, займіть робочі місця, я поставлю останній раз. І я ставлю 5350 включення в порядок денний сесії, лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, включення в порядок денний сесії. Голосуємо.

Скорочена процедура до другого читання. Колеги, давайте проголосуємо, давайте підтримаємо. Я ставлю на голосування пропозицію про розгляд за скороченою процедурою Закону про ринок електричної енергії України. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Розгляд за скороченою процедурою. За-229 Рішення прийняте. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це є наступним у нас по порядку денному проект Закону про внесення змін до статті 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття рішень) (5480). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуєм.

За-171 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Привалова Олександра Віталійовича. Будь ласка.

Шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону України про внесення змін до статті 11прим.1 Закону України "Про гуманітарну допомогу". Чинним механізмом забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передбачено, що особа з інвалідністю отримує автомобіль на 10 років і може ним користуватися до отримання нового. При цьому автомобіль визнаний гуманітарною допомогою, який експлуатувався більше, ніж 10 років за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю продається йому у власність, а в разі його смерті – у власність членам їхніх сімей. Відповідне рішення про передання автомобіля у власність приймається Міністерством соціальної політики України. З огляду того, що звернень дуже багато і рішення приймаються не оперативно, даним проектом Закону пропонується делегувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям відповідні функції Мінсоцполітки щодо прийняття рішень про передання автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю або членам їхніх сімей. Запропоновані зміни в цілому сприятимуть своєчасному прийняттю відповідних рішень та реалізації соціальних гарантій держави у сфері забезпечення осіб з інвалідністю автотранспортом. Прошу підтримати вказаний проект Закону. Дякую. Будь ласка, від профільного комітету заступник голови Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО Максим Бурбак, будь ласка. Шановні народні депутати, як вже було сказано, основна ціль законопроекту 5480 – це забезпечити оперативне прийняття рішення щодо передачі у власність людей з інвалідністю легкових автомобілів, які були надані їм через органи соціального захисту населення як гуманітарна допомога, а в разі їх смерті – у власність члену сім'ї померлої особи з інвалідністю або її спадкоємцю. Для цього пропонується надати право приймати такі рішення безпосередньо на місцевий рівень, облдержадміністрації. Сьогодні такі рішення приймаються Мінсоцполітки. Головне науково-експертне управління підтримує прийняття закону за основу в першому читанні. Рішення Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю: рекомендувати Верховній Раді України законопроект 5480 прийняти за основу і в цілому як закони. Прошу підтримати рішення комітету. Шановні колеги, це проблема у кожній області. Минулого року ми прийняли рішення, що Мінсоцполітики віддає у власність людям або сім'ї померлого інваліда цю гуманітарну допомогу. підзаконні акти не були розроблені, і кожного разу, я особисто звертаюсь, номер автомобіля і номер кузова, для того, щоб ці автомобілі віддали родинам, які самі купували ці автомобілі за кордоном і ввозили як гуманітарну допомогу. Тому що держава не мала можливості забезпечити їх безкоштовним транспортом. Таких машин дуже багато. І тому ми прийняли рішення, пропонуємо прийняти рішення, щоб не лише Мінсополітики, а облдержадміністрація для оперативного прийняття цього рішення швидше розглядала ці питання на місцях. І вони краще знають кому треба віддати, кому цей автомобіль, можна забрати назад в державну власність. Прошу підтримати за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться для обговорення законопроекту, шановні колеги. Є пропозиція проголосувати відразу. Немає Заперечує дві фракції. Будь ласка, запишіться для обговорення. Три фракції заперечує. Запишіться, будь ласка. Будь ласка, від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримає законопроект, який спрощує процедуру надання дозволу, щоб автомобілі залишалися за спадкоємцями померлих інвалідів. Я пам'ятаю, коли ми виборювали закон, щоб взагалі інваліди чи їхні родичи мали право залишати собі автомобілі. Бо раніше була ситуація, коли людина півжиття, людина з обмеженими можливостями півжиття чекала на автомобіль, потім помирала, цей автомобіль вилучали із сім'ї і передавали іншому. Це було абсолютно антисоціально. І тому сьогодні треба прийняти рішення про те, щоб обласні адміністрації мали можливість розглядати ці питання і приймати рішення про те, щоб залишити в сім'ї автомобіль інваліда. треба масштабніше дивитись на соціальну політику підтримки інвалідів. Уже мої шановні колеги з фракції Радикальної партії розказували про те, що люди з обмеженими можливостями не мають жодної жодної пристосованої інфраструктури для проживання і пересування. Не дай Бог, якщо людина на візку, вона не може ні до магазину добратися, ні до аптеки, ні до громадського транспорту. Тому що норми наші будівельні передбачають облаштування для людей з особливим потребами, а в реальності цього немає. Інша величезна проблема. Це мізерні пенсії, зокрема соціальні допомоги по догляду за інвалідами і мізерні пенсії самих інвалідів. Саме тому фракція Радикальної партії вимагає від уряду, від Президента проголосувати, підтримати наші ініціативи про підвищення пенсій так званих соціальних, про перерахунок пенсій для людей, які мають великий стаж роботи, але, на жаль, мають копійчані пенсії. Ми закликаємо владу скасувати грабіжницьку абонплату за лічильники, від якої страждають в тому числі інваліди і люди якраз з мінімальними потребами. Ми наполягаємо на зустрічі з Президентом, щоб відправити у відставку НКРЕКП і рошенів…

Фракція "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект, тому що ми вважаємо справедливим таке спрощення процедури передачі автомобілів, якими користувалися громадяни з інвалідністю та інваліди з дитинства спадкоємцям, тому що такі автомобілі, зазвичай, викупаються за кошти самих інвалідів. Але для того, щоб спростити процедуру закупівлі таких автомобілів за кордоном, вони визнаються гуманітарною допомогою і стоять на обліку в управліннях праці і соціального захисту населення. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект для того, щоб спростити процедуру отримання спадкоємцями таких автомобілів. Дякую. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, однозначно, що цей законопроект потрібно підтримати. Але поряд з тим, користуючись нагодою, що сьогодні ми розглядаємо соціальні питання, я вважаю, що ми повинні всі разом зрозуміти і привернути увагу до ключової соціальної проблеми, яка сьогодні є в суспільстві – це стану пенсійного забезпечення громадян України. Я хочу з цієї високої трибуни, користуючись нагодою, навести декілька цифр, зокрема, 80 відсотків громадян України сьогодні отримують пенсію нижче 2 тисяч гривень. Цілком, очевидно, що сьогодні діюча пенсійна система виконує єдину функцію – це допомогу від бідності. І тому однозначно, що вже в найближчий час український парламент повинен розглянути пенсійну реформу, яка повинна відновити справедливість в отриманні пенсій. Але сьогодні ті напрацювання, які я чую, є в пріоритеті уряду, стосуються тільки реформування солідарної пенсійної системи. Однозначно, що ці напрацювання потрібні і на часі. Але, ми вважаємо, колеги народні депутати, понад 15 чоловік, що вони є явно недостатніми. говорити про те, щоб розпочати впровадження другого рівня пенсійної системи, так званої накопичувальної пенсійної системи. І ми сьогодні розробили новий порядок денний нової пенсійної політики, яка включає цей рівень. І я з цієї трибуни хочу звернутися до уряду, щоб у найближчий час провести необхідні консультації для того, щоб у пакеті змін до солідарної пенсійної системи ми також розглянули зміни і впровадили з 2018 року накопичувальну пенсійну систему. Дякую.

Шановні колеги! Щодо проекту 5480, ми вважаємо, що в цілому він заслуговує на підтримку. Але сьогодні з цієї трибуни все більше йде мова про пенсійну реформу. Шановні колеги, хто в цьому залі проти підняття пенсії? Жодної людини. Хто проти скасування обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів? Жодної людини. Хто в цьому залі не має проекту пенсійної реформи? Всі мають. Шановні колеги, тому чому зараз Кабмін спекулює на темі пенсійної реформи, обіцяє зараз МВФ те, що вони в квітні місяці будуть приймати якусь там пенсійну реформу, і жодна людина ще цього не бачила? Чому над пенсіонерами так знущаються три останні роки, не підвищуючи розмір мінімальної пенсії? Чому Пенсійний фонд недоотримав 96 мільярдів гривень? А це 800 гривень щомісячно кожному пенсіонеру. Шановні колеги, ми зараз з вами розглядаємо важливе питання, але не найголовніше. Ми звертаємося до вас: давайте завтра вранці, сьогодні вночі, з понеділка приймемо рішення щодо підняття пенсій. Законопроект 5724 зареєстрував "Опозиційний блок", і ми знаємо, де зараз взяти гроші для того, щоб підняти мінімальну пенсію до 3 тисяч гривень. І я впевнена, питання підняття пенсій об'єднає наш зал. І я впевнена, що це буде найкращим подарунком до Великодня до наших пенсіонерів. Тому пропоную на наступному тижні підняти пенсії і вирішити це питання. Дякуємо за увагу. Я прошу запросити депутатів в зал, зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, зайдіть у зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття рішень) (номер 5480) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Колеги, не всі встигли. Зараз я поставлю на повернення. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Зараз я поставлю на повернення. Я ставлю пропозицію повернутися до розгляду і голосування за 5480. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до 5480. Голосуємо, колеги, і всі фракції підтримують, треба тільки дисципліновано проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. 17:54:54 За-221 П'ять голосів, я ще раз поставлю, колеги. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Колеги, потім зможете переговорити. Я ще раз ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 5480. І прошу підтримати повернення до голосування за даний проект закону. Будь ласка, голосуємо. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення до 5480. Голосуємо.

Оля! Будь ласка, зараз поставлю. Будь ласка, займіть робочі місця, колеги, я ще раз поставлю. Ви потім переговорите, я вас дуже прошу! Зараз проголосуйте. Пані Оля, я до вас звертаюсь з великими проханням. Пані Оля, я ще раз: бракує одного голосу. Я прошу проголосувати за повернення до 5480. Прошу всіх зайняти робочі місця. І прошу проголосувати повернення 5480. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

І я ставлю на голосування проект Закону 5480 за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати 5480. Голосуємо, колеги. кожен голос важливий. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуєм. За-238 Рішення прийнято. Колеги, увага! Я зараз продовжує засідання на 15 хвилин. Я прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця. Але давайте, щоб ми вирішили, я поставлю наступний проект закону на рейтингове. Якщо є голоси, ми будемо розглядати. Якщо ні, я закрию сесію. Добре? Я ставлю на рейтингове голосування наступний проект закону, який у нас стоїть в порядку денному, це "блок сім'ї і молоді", законопроект, який підтримується усіма фракціями, який ми вчора, буквально до нього не дійшли одну хвилину, 5324: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту. Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, колеги. Прошу підтримати рейтингове голосування, чи цей закон буде підтриманий, якщо поставиться. Прошу голосувати, прошу підтримати. Немає, 184. Я поставлю наступну пропозицію, колеги. В мене була пропозицію від комітету Немирі, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, 3459, щоб ми зараз його розглянули. Якщо наберуться голоси на те, щоб зараз ми його поставили, він через два, ми його зараз розглянемо. Я ставлю його все ж таки… Колеги, я знову ж таки ставлю його зараз. Хто за те, щоб ми зараз перейшли до його розгляду, прошу проголосувати. 3459, прошу проголосувати, хто підтримує зараз його розгляд. Прошу проголосувати.

За-199 Колеги, немає голосів. 18.00, колеги. Ми мали шанс пройти весь блок молоді і спорту, ми мали шанс пройти внутрішньо переміщених осіб, якби ми скасували перерву між 12 і 12.30, колеги. Це ще раз моє звернення до всіх щодо ефективності роботи. І перед тим, як агітувати про більшу кількість законопроектів, будь ласка, підтримайте скасування перерви, тоді ваші слова будуть щирими і ваші слова А зараз вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Це був важкий день, але тим не менше продуктивний день. Завтра о 10-й ранку прошу всіх прибути в зал для продовження нашої не легкої, але такої важливої для Батьківщини, роботи. Дякую, колеги. До побачення. До завтра. Дякую,